Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Съгласно приетата от нас работна програма, следващата точка от нея

Госпожо председател, госпожо министър, господа народни представители! Вчера направих предложение за отпадането на тази точка от дневния ред, но то не беше прието. Днес правя друго процедурно предложение – обсъждането на тази точка да бъде отложено. Използвам присъствието на министър Попова, да я попитам известно ли е настояването на Комисията по мониторинг на Съвета на Европа редица важни законопроекти, измежду които специално се посочват измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, да бъдат консултирани с Венецианската комисия преди да се пристъпи към тяхното разглеждане и приемане? Мисля, че ако ние сме коректни ... й предоставям този Проектодоклад, който предстои да се обсъжда през следващия месец и да бъде гласуван от Парламентарната асамблея. Вчера обосновах предложението си, не искам сега отново да го правя. Смятам, че е в интерес на всички, включително и на управляващите, да бъдат сигурни, че предложенията, които се правят, в своята цялост покриват европейските стандарти – нещо, което е необходимо за развитието на наказателното правораздаване в България. Затова моето предложение отново е, въпреки че допускам каква ще бъде обратната ваша политическа воля, този въпрос да бъде отложен и да се премине към разглеждане на следващите точки в седмичната програма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Стоилов. Госпожо Попова, ще отговорите ли на поставения въпрос? Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не чух към мен да има формулиран въпрос и такъв не би могъл да бъде формулиран, но на господин Стоилов ще кажа следното нещо: България е независима държава. Нашите власти са независими и сами преценяват кога е необходимо важни законопроекти, които са нови и в цялост, да бъдат обсъждани с Венецианската комисия. Такова решение ние сме взели да направим по отношение на законопроекта, който предлагаме във връзка с отнемането на имущество, придобито от престъпен или от незаконен начин, и сме предприели такива процедури. никога не е обсъждал и не е обещавал, и не е правил предложения на Венецианската комисия да се предоставят законопроекти на Наказателния кодекс или на Наказателно-процесуалния кодекс. Вие отлично познавате, господин Стоилов, статута и същността на Венецианската комисия. Венецианската комисия основно се занимава със съвсем различни въпроси. В разговорите с ПАСЕ това са доклади, които са проектодоклади, и ние сме направили бележки по тях. В доклада, който имахме с представител на Парламентарната асамблея, ставаше дума за това, че с тях, със Съвета на Европа, бихме могли да си сътрудничим и да получаваме много по-бързо експертно сътрудничество, отколкото с Венецианската комисия, която заседава два пъти в годината и становищата биха могли да изглеждат по-бавно подготвени. Относно Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс аз не знам кой ви е заблудил. И миналия път, при обсъждането на Наказателния кодекс, се постави този въпрос, но ние нито сме изпращали, нито сме счели, че има нужда да изпращаме за становище на Венецианска комисия тези два въпроса. Така че не знам откъде и какво очаквате. Просто такова нещо отникъде няма да дойде, така че нека да си свършим работата днес. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Янаки Стоилов за отлагане на т. 7 – второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Режим на гласуване, моля!

Госпожо председател, госпожо министър, дами и господа! Искам процедура по прегласуване, тъй като, уважаема госпожо министър, Вие вероятно несъзнателно подведохте народните представители, че този закон не е разглеждан във Венецианската комисия. Наказателно-процесуалният кодекс, който беше приет преди няколко години, е на два пъти одобрен от Венецианската комисия. Част от текстовете, които ние сега променяме, са специално одобрени от Венецианската комисия. И ние ги променяме по начин, че ги отричаме. Освен това, уважаеми колеги, искам да ви подскажа, че всички тези промени, които ние правим, са извън препоръките, които имаме от Европейската комисия. Тези обстоятелства правят още по-наложителна нуждата от една експертиза от Венецианската комисия. Не е вярно, че българското Народно събрание не се обръща към Венецианската комисия в такива случаи. А по този закон, според нас, това е задължително. Благодаря ви. Моля за прегласуване. предложението на народния представител Янаки Стоилов за отлагане второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на НПК. Режим на гласуване, моля!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, първо ще направя процедурно предложение за допускане в залата на господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, на госпожа Юлия Меранзова и госпожа Николета Кузманова от Министерството на правосъдието. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в

„Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа на текста на вносителя за наименованието

По § 5 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. В чл. 55 се създава ал. 3: „(3) Когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда

народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5.

Създава се нова ал. 2: „(2) Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „адрес” се добавя „за призоваване”.”

По § 10 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

По § 9 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров - § 9 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Мая Манолова - § 9 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 т. 7 се отменя. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Извън случаите по ал. 1, по дела за тежки престъпления прокурорът или съдът по реда на Закона за правната помощ може да назначи на обвиняемия резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник, когато това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.” 3. Създават се ал. 5 и 6: „(5) В случаите по ал. 1 назначеният защитник продължава участието си в наказателното производство като резервен защитник, когато обвиняемият упълномощи друг защитник или се откаже от защитник, ако са налице условията по ал. 4. (6) Резервният защитник се запознава с делото, прави необходимите извлечения и присъства при провеждане на процесуални действия с участието на обвиняемия. Другите права по чл. 99, ал. 1 упражнява по искане или със съгласие на обвиняемия, а без такова съгласие – когато защитата е задължителна и упълномощеният защитник, редовно призован, не се явява по неуважителни причини.”

това е текст, който аз за себе си наричам „текстът Вишински”. Това е един от най-мракобесните текстове, които можем да предполагаме, че ще се появи в български закон, текст, при който обвинението назначава защитника на обвиняемия. Аз съм бил практикуващ адвокат преди години, при един друг режим. Такова нещо нямаше! И тогава нямаше такова нещо! Прокурорът - не прокурорът, а полицаят, който вече става разследващ орган, при определени обстоятелства може да назначи адвоката на обвиняемия, на следствения. При това няма никакво значение дали той иска или не иска. Следствен Опитите тази фигура на адвоката-провокатор, защото наистина ще възникне такава професия в българското правораздаване, да бъде приближена до идеята за служебния защитник, е абсолютно погрешна и невярна. Служебният защитник се назначава тогава, когато човек не може да си намери защитник поради това, че няма средства да осигури неговото възнаграждение. Тогава държавата проявява грижа към такива хора. Случаят е съвсем различен. В случая този защитник се появява, за да замести договорения защитник.

За да го приведат в съответствие с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, където има само офицери от резерва, а няма офицери от запаса, колегите от управляващото мнозинство

забележете, дори и тогава, когато договореният защитник има основателни причини и не се яви по делото,

да го преглътнем. Но как да коментираме обстоятелството, че резервният защитник има такива и такива права?! Другите права – да не ги чета, защото става въпрос за текстове от закона, които не познавате по номера, та другите права по чл. 99 упражнява по искане и със съгласие на обвиняемия. Без такова съгласие упражнява права. Той упражнява правата на обвиняемия без негово съгласие! Това как ви звучи?! Мислите ли, че Венецианската комисия ще подмине това, без да направи забележка?! Ами ще поиска веднага да го отменим!

ще се задръсти с такива случаи – извинявайте за израза – и няма да може да плаща възнагражденията на тези защитници. В момента В момента само за служебните защитници, доколкото стана въпрос в комисията, има неизплатени хонорари за около 1 млн. лв. Представяте ли си какво ще стане, когато се появи този тип защитник и когато всеки разследващ полицай, всеки дознател, всеки прокурор ще има право да назначава такива?! Вярно е, че става въпрос само за хипотезите по тежки дела, но ние не можем да нямаме финансова обосновка за това дали няма да се появи нов дълг на държавата. Да не говорим, че сме в условия на криза и се чудим как да продадем някой културен дом или нещо такова.

всеки има право да ползва адвокат по свой избор. Само заради това в Страсбург ще има много дела и всички ще приключат с осъдително решение за българската държава. Извинявайте за просроченото време.

Господин Бисеров, обръщам се лично към Вас, тъй като явно сте пропуснали последните редакции на текста, които са предложени и са раздадени на всички народни представители. Първо, в предложената ал. 4 аз не виждам никъде разследващ полицай да назначава защитник. Вие през цялото време това твърдите.

дали да поиска назначаването на такъв резервен защитник. Второ, това става по Закона за правна помощ. Това означава, че прокурорът или съдията изисква от съответната адвокатска колегия да посочи адвокат от състава си, който да бъде назначен за такъв.

Аз съм убеден, че това ограничение ще бъде още по-малко приложимо, тъй като в много от случаите, когато има нужда от задължителна защита, тогава се назначава служебен защитник. Изключително рядка е хипотезата, когато наистина по някакъв начин адвокатурата или пък обвиняемият или подсъдимият се опитва да саботира процеса, тогава ще бъде използвана и тази фигура. Аз съм абсолютно убеден, че тази фигура, която ние приемаме да съществува в момента, ще допринесе за по-бързото разглеждане и приключване на много тежки дела в страната. Те не са толкова като брой. Така че мисля, че Вашите твърдения са неоснователни и по никакъв начин не засягат същността на предложените промени, а и нямат отношение към тях. Благодаря.

Уважаеми господин Бисеров, Вашият коментар е некоректен. Вие се опитвате да манипулирате депутатите с изявление, че това е някакъв мракобеснически текст, че, видите ли, заплашвате с дела в Страсбург. Мисля, че всичко това е неоснователно. Ще ви кажа защо некоректно коментирате един от основните моменти в тези текстове. Вие заявихте на колегите, че резервният адвокат ще ползва правата по чл. без съгласието на обвиняемия или подсъдимия и спряхте дотук, без да доизясните, че това става само когато защитата е задължителна и когато адвокатът е редовно призован и не се яви по неуважителни причини. Така стоят нещата. Така би следвало коректно да се обясни на колегите. Аз мисля, че няма нищо страшно в този текст и призовавам колегите да гласуват. Благодаря.

Уважаеми господин Анастасов, след вчерашното гласуване колко ли от престъпленията по Наказателния кодекс не са вече тежки? Колко ли останаха? Така че Вашето подсказване, че това ще бъде рядко използвано, не е така. Законът дава възможност за широко прилагане на тази фигура. По отношение на това, че не съм довършил четенето на текста във връзка с чл. 99, колега Димитров, не коментирам тази хипотеза, а хипотезата, когато защитникът има право да измести подсъдимия и да извършва действия без негово съгласие. За това става дума. Накрая искам да кажа следното. Колкото и да е странно, е възможно да има случаи, при които самият следствен, самият подсъдим ще направи така, че да има такъв защитник. Защото това ще му бъде после едно много лесно основание да заведе делото в Страсбург. Не Ви ли минава през ума и такава хипотеза? Затова единственото разумно нещо, което в този момент може да направим, е да спрем дебата по този текст, да продължим по другите текстове по правни въпроси да намери по-добро решение. Защото ние казваме: да, проблем има, но да решаваш проблем като създаваш друг много по-голям проблем, който засяга човешки права и свободи,

Да, проблем има и той е много тежък, колеги, в реалното правораздаване това, което става в съдилищата всеки ден. Ако отворите статистиките, ще видите, че причините за отлагане и протакане на делата, ако ги анализирате, са едни от основните причини. Така че с този текст, с въвеждането на резервния защитник до голяма степен решаваме и въпроса с отлагането на делата, за което причина стават много често адвокатите. В тази зала има много колеги адвокати, и аз съм адвокат, и всички знаем, че това е една от най-баналните причини. Така че ние не правим нищо друго, а въвеждаме една фигура, която до този момент ни е позната. Толкова позната, че и преди ние да сме станали юристи я е имало и това е фигурата на служебния защитник. Няма абсолютно никаква разлика, включително и начина, по който се регламентират за в бъдеще двете фигури, между двете, които са назначаеми фигури. В това отношение няма каквото и да е съмнение, и никакви приказки за Венецианската комисия или за съда в Страсбург, които се хвърлят тук ей така, едва ли не като заплаха, не могат да бъдат причината ние да се спрем от въвеждането на резервния защитник. Ако един подсъдим толкова много желае да бъде неотклонно от началото до края на процеса, защитаван от избран от него защитник, това е ясно, той може да си наеме, няма ограничения в закона затова, повече от един адвокат, може и двама, и трима. Има процеси, виждаме го това, но има процеси, в които

адвокат, за да може той в процеса да си търси причини да не се явява по делата. Така че смело можем да приемем

още по време на дебата на първо четене. Тогава получихме уверение от управляващото мнозинство, че ще бъдат направени подобрения в този текст, но в крайна сметка, ако мога да се пошегувам, подобрения бяха направени само в наименованието на „резервния защитник”, който тогава фигурираше като „запасен защитник”. В резултат на каламбура, който се направи в залата, той беше наречен „резервен защитник”. Истината е, че от сега адвокатите го наричат „агент провокатор” на прокуратурата и се опасяват, че ще се появи професия „резервен защитник”, професия „агент провокатор на прокуратурата”. Защо считам, че тези притеснения на българските адвокати са абсолютно основателни? Няма такава хипотеза, при която да може да бъде натрапен защитник на един български гражданин в наказателното производство. Няма такава хипотеза и в никоя европейска държава. Целите, които си поставят вносителите, по никакъв начин не се постигат с фигурата на резервния защитник, защото на първо място изготвянето на този законопроект страда от един съществен порок. Така и Министерството на правосъдието, и експертите, които работеха по темата, не направиха анализ, за да си отговорят на въпроса какви са причините за отлагането на делата, какви са причините, включително за осъждането на България в Европейския съд за излизането на делата извън така наречените разумни срокове. Ако бяха направили това, щяха да стигнат до извода, че в 90% от случаите бавенето на делата, респективно осъждането на България е в резултат на тяхното проточване предвид предвид административни неуредици, тоест недобрата организация, която създават съдилищата за бързото протичане на съдебните дела. Имам предвид неявяването на експерти, отлагането на делата поради експертизи, поради смърт или заболяване на съдебен заседател и прочие, само че по тези причини и основания не са предприети никакви стъпки в проекта, който ни се предлага. Разбирам, че е сложно да се направи един анализ на делата в Страсбург, но можеше поне вносителите да погледнат Доклада на Европейската комисия за напредъка на България в „Правосъдие и вътрешни работи”, който беше огласен преди няколко дни. Там ясно е казано, че причините за отлагането на знаковите дела не се съдържат във виновното и недобросъвестно поведение на адвокатите. Освен това всеки юрист може предвид текстовете, които са предложени в доклада за второ четене, да направи елементарния извод, че така предложените текстове не само не ускоряват, а забавят процеса.

На подсъдимия му се натрапва лице, което да го защитава, и в резултат присъдата бива обжалвана и пада в Страсбург. В крайна сметка, един действителен действителен престъпник, чието обвинение е доказано в съдебната фаза и получава справедлива присъда, получава още една възможност да оспори тази присъда и делото да започне отначало в българските съдилища. Така че с този текст не се получава ускоряване на процеса. Напротив, като грубо се погазват основни права и свободи, се стига до удължаване на съдебната процедура. Тук бих искала да кажа, че бързината не може да бъде самоцел в съдебния процес, още по-малко в наказателния процес. Наказателният процес освен бърз, трябва да бъде и справедлив, и да припомня, че най-бързо е било съдопроизводството по времето на Сталин, но тогава определено не са се постановявали справедливи присъди. Не е за пренебрегване и финансовата страна на тази мярка, защото тя ще струва изключително много както на българския данъкоплатец, така и на българските граждани, които по едни или други причини са в едно съдебно производство. Тук няма да припомням, че в резултат на промените в Наказателния кодекс една голяма част от престъпленията останаха тежки, тоест създават се предпоставки за назначаване на резервни защитници, като разноските за тези резервни защитници ще се плащат или от държавата, или от самите обвиняеми и подсъдими. За справка, искам да ви посоча едно от последните тълкувателни решения на който вменява на подсъдимите по дела задължението да плащат, включително за защита, която не са желали, в случаите, в които има задължителен защитник по Закона за правната помощ. Така че представете си и в условията на криза какви проблеми ще се създадат на българските граждани, независимо от това как е завършило едно производство. Даже при постановяването на оправдателна присъда, подсъдимият ще бъде натоварен с куп разноски, които той така или иначе не е желал и които са му вменени

Госпожо председател, госпожо министър, господа народни представители! Повечето аргументи срещу този текст се казаха и аз няма да се спирам отново подробно на тях. Искам да кажа, че за разлика от моите колеги, аз не съм адвокат. В случая аз не претендирам по някакъв начин да бъда говорител на хората от тази професия, но това е един текст, който има голямо обществено значение. Текст, който определя до голяма степен съдържанието и начина, по който се провежда наказателния процес. Искам да ви обърна внимание, че каквито и текстове да се гласуват в Наказателния кодекс, всъщност още по-голямо значение имат разпоредбите от наказателния процес, защото те определят реда, по който се събират доказателствата и начина, по който протича целият процес. Затова именно аз призовавам към вашето внимание и също така апелирам да гледате на подобен род закони не като на закони, които ще бъдат прилагани, включително по отношение на вашите сегашни опоненти, доскоро управляващи, а като на проблем, който засяга голяма част от българското общество. Всъщност законите, които приемаме, ще бъдат с разпоредбите, по които вие можете да се окажете адресати и участници в подобна дейност. Това е един мой общ апел към много от разпоредбите. По такива закони не следва да има ясно разграничение между управляващите и опозицията, когато става дума за гаранциите по отношение на правата и свободите на гражданите. Покрай дебата за резервния защитник се изпусна и още едно предложение, което според мен не е маловажно, а именно отпадането от досегашния чл. 94, ал. 1, т. 7 – задължителното участие на защитник,

спорът се води за прилагането на закона, за правото, предполагайки, че на предишните фази са изяснени всички обстоятелства и са събрани доказателствата за фактите, въз основа на които се прави правната квалификация. Следователно участието на защитник повишава шансовете съдът да постанови присъда, която в най-голяма степен отговаря на закона. Още няколко думи за резервния защитник. Получава се така, че обвиняемият ще трябва освен защитата, която организира срещу обвинението на прокуратурата, в редица случаи да се защитава и по отношение на определения му резервен защитник, защото първото и най-главно условие за отношенията на обвиняемия и защитника е взаимното доверие. Ако такова доверие липсва, то въобще е излишно наличието на подобен човек, който служебно се води, че отстоява правата на обвиняемия. Липсата на такова доверие, пак казвам, ще направи така, че лицето, на което се назначава резервен защитник, ще има повече проблеми при взаимоотношенията с него, отколкото да разчита, че той ще отстоява последователно неговите интереси и права в този процес. И другият важен факт, който се спомена – за финансовите разходи. Ние отново ще натоварим всички български граждани да заплащат за този, бих го нарекъл, лукс в наказателния процес, скрит зад неопределената формулировка дела или случаи с изключително значение. Разбира се, ние можем да предположим в много случаи кои са тези дела, но изключителното значение все пак се определя от страната, която назначава служебния защитник, респективно прокурора или съдията, тя няма как да бъде установявана с някакви напълно обективни критерии. обективни критерии. Затова моят призив към вас е по този въпрос всеки да се произнесе така, както преценява, а не толкова с оглед на това дали трябва да се приеме или отхвърля едно решение. Това е моят призив към вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов. Реплики?

Уважаеми колеги, по повод изказването на колегата Янаки Стоилов не искам никой, който не е юрист в тази зала, да остане с впечатлението, че въвеждането на фигурата на резервния защитник създава в практически и най-вече във финансов смисъл някакви проблеми на българските адвокати.

че всъщност това е един изключително изгоден във финансов аспект текст за българските адвокати, защото им осигурява един доход, който е за сметка както на подсъдимите, така и на всички български граждани. Затова и казах, че тук ще се създаде професията „резервен защитник”, защото това са едни плащания, които са сигурни за адвокатите в условията на криза. Но наистина адвокатската етика изобщо изключва хипотезата и възможността един адвокат да участва в даден процес въпреки волята на подсъдимия и въпреки неговото несъгласие, включително за защитната теза и версията, която ще излага адвокатът. колосалният проблем. Затова и аз си позволих да говоря от името на българските адвокати, не в смисъл, че това по някакъв начин касае техните финанси, напротив, това ще бъде едно изключително важно перо за адвокатите, сигурно перо за сметка на гражданите, но това е в противовес просто с адвокатската етика – да защитаваш подсъдим, който не желае твоята защита. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Нямах намерение да правя реплика, ние тези теми сме ги обсъждали в комисията достатъчно. Но понеже чух, че тук се говореше за юристи, искам да напомня на колегите, че има още един текст в Наказателно-процесуалния кодекс, който много ясно и точно е казал, когато има противоречие между защитника, без значение дали е служебен...Тук ще отворя една скоба, макар че репликата ми е към господин Стоилов, чл. 98 казва, че защитникът е длъжен да съгласува с обвиняемия основните линии на защитата си. И ако няма съгласие между обвиняемия и защитника, този защитник може да бъде отзован. Нека да не се хващаме само за един текст, защото Наказателно-процесуалният кодекс е разписал и други норми.

действащия предишен Наказателно-процесуален кодекс от 50 и не знам коя година, няма смисъл да цитирам точно, когато случаите на задължителна защита и тогава те също бяха назначавани от следователите, нямаше ги дознателите, от прокурорите. Тази фигура винаги е съществувала. Но аз не зная случай, когато да бъде назначен служебен защитник, а резервният сам по себе си също е служебен защитник в случаите, когато отсъства защитникът по неуважителни причини – наблягам на това! – аз не зная случай, когато българският съд да е назначил служебен защитник, а тази практика сега е разширена, освен при задължителна защита служебен защитник се назначава и когато тя не е задължителна, но обвиняемият не желае и няма средства за това. Но съдът винаги пита подсъдимия приема ли този защитник. Ако той каже, че не го приема, не го назначава. Нека юридически да казваме всички текстове от закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. За дуплика – господин Стоилов. Господин Лазаров, да отговоря на Вашата реплика отчасти с въпрос: Вие как си представяте ситуацията на досъдебното производство, когато прокурорът е определил резервния защитник, той да го смени при противоречие с линията на защитата? Смятате ли това за много реалистично? Умишлено избирам точно този по-драстичен пример, а не случая в съда. И друго, Вие се върнахте някъде към края на 50-те години, ако се бяхте върнали в ранните 50 години, мисля, че ще бъде още по-сполучливо, установявайки този институт.

Въпросът е защитникът пълноценно да изпълнява своята роля, а не просто да се търсят причини, по които той може да бъде търпян в процеса като някакъв негов сурогат. Затова аз запазвам моя призив да се отнесете много сериозно и критично към направеното предложение, защото съм сигурен, че дори и да има някакъв положителен ефект, съвкупният положителен резултат от прилагането на института на резервния защитник ще бъде многократно по-малък отколкото разходите и съпътстващите го вредни последици за развитието на наказателния процес. Този извод трябва да се опитаме да го направим сега, когато приемаме текста, а не след няколко години, когато злополучно ще отчитаме неговото прилагане. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Господин Четин Казак.

Този текст не случайно предизвиква толкова разгорещени дебати. Може би на някого му се струват отегчителни, но те са много важни, тъй като касаят упражняването на основни човешки права, записани както в българската Конституция, така и в Европейската конвенция за правата на човека. А това е именно правото на ефективна защита пред съд тогава, когато е налице обвинение за извършено престъпно деяние. Няма да повтарям досега изказаните доводи от моите колеги, искам само да ви обърна внимание на два основни момента. Първо, уважаеми колеги и уважаеми господин Лазаров, не смесвайте двете категории – служебен защитник и създаваната сега от вас съвсем нова категория на резервен защитник, между двете категории има една много, много съществена разлика, която прави първата категория приемлива и която прави втората, създавана сега в момента от вас, абсолютно неприемлива. Това е именно възможността така нареченият резервен защитник да бъде натрапен въпреки волята на подсъдимия или на обвиняемия при определени условия и обстоятелства. Именно този факт е достатъчен е достатъчен като аргумент и аз съм убеден, че това ще има последици. България ще бъде изправена отново пред осъдителни решения на Съда в Страсбург именно заради нарушение на правото на защита. защита. Аз съм убеден, че ще има много обвиняеми, на които ако им бъде наистина натрапен подобен резервен защитник и след това бъдат осъдени от българския съд, ще обжалват своите присъди в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, именно аргументирайки се с това, че държавата им е натрапила защита, която те не са желаели и която не е защитила ефективно и ефикасно техните права.

В текста е записано: по дела за тежки престъпления - прокурорът или съдът по реда на Закона за правната помощ. Тук ние изрично постановяваме, че е по реда на Закона за правната помощ, тоест

за възнагражденията, и за адвокатските хонорари на тези така наречени служебни защитници. Аз се обръщам към вас! Морално ли е към всеки към всеки един от нас като данъкоплатец на тази държава от нашите данъци да се плащат защитата на „Наглите”

този риторичен въпрос и повече няма да коментираме този казус. Този текст не е достатъчно добре подготвен. Той не е в състояние да реши проблемите със забавянето на съдебните дела. Тук бяха дадени достатъчно красноречиви примери. Проблемите в съдебната ни система и в наказателното правораздаване са комплексни и само една мъничка част от забавянето на делата е поради някакво виновно поведение на защитниците. Нека да решим останалите проблеми, свързани с протакането на делата, с насрочването им за дълъг период от време, с неуредиците в организацията на съдилищата и така нататък, а не да се опитваме чрез едно подобно средство,

изказванията на всички вас по един от основните текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който в нашата концепция се вписва като един от основните инструменти, за да могат делата за тежки престъпления, а именно тези срещу корупцията и организираната престъпност

Ние сме хора юристи, държавници и следим принципите в който и да е закон да се изпълняват стриктно и точно. и в дебата като цяло, който протече до момента по § 9 от този Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, аз не чух три важни неща. Защо всъщност е необходимо да бъде приета фигурата на „резервния защитник” или на „запасния защитник” – този термин е употребен и на друго място в Наказателно-процесуалния кодекс и това не е никакъв проблем, но нека приемем, че ще бъде резервен защитник? Защо е необходимо тази фигура да присъства в Наказателно-процесуалния кодекс? Уважаеми колеги народни представители, уважаеми колеги юристи, има един основен принцип в правото, който се зачита във всички правови държави и показва доколко ние сме в състояние да пазим върховенството на закона и правото. Той се нарича „злоупотреба с право”. За да няма злоупотреба с права от страна нито на защитници, нито на обвиняеми, е необходимо въвеждането на фигурата на служебния защитник. Никой не може да упражнява правата си, незачитайки правата на другите. Упражняваш правата си дотам, докъдето има опасност и докъдето от държавата трябва да ти бъде забранено да нарушиш обществения интерес. Никой не внася фигурата на резервния защитник, за да ограничи правата на обвиняемия или на защитата. Тези права представляват два самостоятелни каталога в Наказателно-процесуалния кодекс и всеки от вас, който отвори текстовете в НПК, ще види, че с текста не се ограничава нито едно право на обвиняемия и нито едно право на защитника. Всички те разполагат с пълен обем права. Резервният защитник ще се появи в изключителни случаи по тежки дела, когато има опасност делата да бъдат блокирани. Тоест, когато някой се опитва да злоупотреби с права, за да наруши обществения интерес и когато някой иска да защити правата на обвиняемите за сметка на интереса на пострадалите. Аз съм малко смутена от изказването на колегата Янаки Стоилов, когото много уважавам който е отличен юрист. Той каза - вие, господа народни представители, трябва да разсъждавате в момента така, че по тази политика и по тези закони утре вие може да се наложи да се защитавате. Извинявайте, господин Стоилов, защо смятате, че всички ние и всички вие в тази зала има опасност да се появите само в качеството на обвиняеми? Нима някой от вас не може да се появи в качеството на пострадал? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) С този текст точно вас ще защитаваме, когато бъдете пострадали, а не обвиняеми.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вече стана дума за евентуален конфликт на интереси на тези народни представители, упражняващи адвокатската професия. Не ми се

Промених намерението си да не вземам отношение, защото да гласуваш и „за”, и „против” в позицията, в която сме адвокатите-депутати, звучи еднакво некомфортно и неудобно. Обсъжда се един текст, на който като че ли се дава прокурорска и проадвокатска оценка. Стана вече ясно, че няма еднозначна оценка за тази фигура от гледна точка професионалния интерес на адвокатите. Адвокатите нямат един определен професионален интерес – те са пълномощници, професионални представители на подсъдимия или обвиняемия, или на пострадалия в дадена ситуация. Но това, което ме кара да обърна внимание и да ви кажа защо не бих подкрепил в този вид окончателния текст, текст, както е внесен на вашето внимание, е бележката ми по ал. 6 на предложението за текста на чл. 94. Вече се обърна внимание, че защитникът, който влиза в процеса, встъпва и започва да работи в него като резервен защитник има правото, съгласно този текст, да упражни права без съгласието на неговия подзащитен. Уважаеми колеги, задава се въпросът: защо, когато упълномощеният защитник, избраният – този, който е доверен защитник, няма такива права, би следвало да приемем с предложената промяна, че без съгласие на резервния защитник ще бъдат упражнявани правата на подсъдимия в процеса? За мен един такъв текст е широко отворена врата за дела в Страсбург. Това е широко отворена врата и за всички съмнения, които се изказаха тук. Защото резервният защитник е фигура, която би следвало да дисциплинира процесът. Няма защо да не споделим всички бележки, отправени към бавната съдебна система, респективно съображенията, които министър Попова изложи тук. Нека приемем отговорността в полето на защитата и да кажем: Преграждаме възможността за злоупотреба с право! Забележете, че резервният защитник ще участва в процеса, когато упълномощеният няма да може да се яви или не се явява по неуважителни причини. Този коректив вече беше направен в комисията. Когато това е така, длъжен ли упълномощеният защитник да не допуска тази хипотеза, да си върши работата добросъвестно? Тогава няма да става реч за никакви правомощия на резервния защитник. Когато, така или иначе, по някаква причина резервният защитник вече е активирал своите действия и функции, аз питам: защо той може без съгласие на подсъдимия да направи следното: да представя доказателства в процеса, да участва в наказателното производство, да прави искания, бележки, възражения, и забележете – да обжалва актове на съда?! Значи, подсъдимият не иска да се обжалва, иска процесът да приключи, а служебният защитник пряко волята му ще реши, че такова обжалване е необходимо? Няма как да бъде приета такава възможност, тя идва в повече. Този извод правя при съпоставката на задълженията на упълномощения защитник, които произтичат от ал. 2 на чл. 98 – господин Лазаров я цитира в отговор на изказването на господин Янаки Стоилов и каза, че „защитникът е длъжен да съгласува с обвиняемия основните линии на защита”. А защо правим изключението в тази специална разпоредба? От това ми се струва, че даваме право на резервния защитник да не съгласува. Напротив, той има правото да преодолее съгласието и становището на своя подзащитен. Намирам, че този текст в тази част се явява незаконосъобразен. Той е в пряк конфликт с останалите текстове. Не говорим само за етичните правила за упражняване на адвокатската професия. Моето предложение, както и в Правната комисия, е такъв текст да отсъства от предложените промени. Иначе, по изложените съображения за преграждане на всички пътища за злоупотреба с право, нека си признаем, че когато упълномощеният защитник упражнява добросъвестно професията, когато разполага с инструментариума на преупълномощаването, например зная, че няма да мога да се явя на някое заседание, мога да упълномощя защитник и пак да не се стигне до резервния. Следователно, има достатъчно средства и начини да се гарантира право на защита по избор на подсъдимия в процеса. Няма никаква причина да не приемем такава дисциплинираща мярка, но не в този обем и не в този порядък – с преодоляване волята на подсъдимия да бъде защитаван в определени рамки. Реплики? Няма. Други народни представители

Госпожо председател, госпожо министър, колеги! Изказвам се като човек, който не е юрист. Опитвам за себе си да дам отговор на така оспорваните текстове. За мен последното изказване на колегата Нотев е много ясно. Този е най-оспорваният текст: без съгласието на

нищо не пречи това да стане, само ще бъде от полза на решението на нас като 41-во Народно събрание. Мисля, че това е ярко нарушение на правата на човека. Моля ви, дето се казва, да се прояви разбиране от колегите, да го отложим и да се преосмисли! Благодаря. Възприемам това изказване като процедурно предложение. Други народни представители? Няма. Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Радославов за отлагане гласуването по § 9.

Господин Нотев, елате да формулирате предложението си! Ние не сме стигнали до гласуване, не сме започнали гласуването по това, за да подложа на гласуване ал. 6. Заповядайте, господин Нотев.

Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 56 по вносител, които предложения не се подкрепят от комисията.

формално предложение за прегласуване. Ще се въздържа за пореден път да ви кажа, че в момента се предприема една изключително вредна за правата на българските граждани стъпка, като в наказателния процес се дава възможността прокуратурата да натрапи защитник на обвиняемия без той да го е желал и да е съгласен с неговата личност. Използвам случая да кажа на госпожа председателстващата, че… (Шум от ГЕРБ.) на едно процедурно предложение, което прозвучава в изказванията и е изключително важно, а именно отпадането на възможността без съгласието на обвиняемия защитникът, резервният защитник да извършва ред действия, които касаят изхода на наказателния процес, включително да представя доказателства, включително да обжалва, включително да прави искания, е скандално. Не точно тук е моментът, в този текст да се формализирате и да не правите опит наистина този текст да не бъде толкова вреден изобщо за наказателния процес в България. предложенията на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 9, които не се подкрепят от комисията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Моето предложение е за допълнение на чл. 107, ал. 1, а именно: във фазата на досъдебното производство, когато се събират доказателства, по исканията на заинтересованите страни да вменим, да запишем текст, в който да се каже кой е органът и в какъв срок се произнася по направените искания.

съгласно посочения член заинтересованите страни имат право да правят искания за събиране на доказателства. В нито една от следващите алинеи на тази разпоредба не е посочено обаче кой е органът и в какъв срок се произнася по направеното искане.

Не е необходимо там да се записва такъв допълнителен текст. Държа, призовавам ви да помислите наистина този текст да го включим в чл. 107, ал. 1, защото във фазата, когато се събират доказателства, изключително важно е тогава да бъде направено искането. Ако го включим в чл. 229, ал. 3, това е в края на досъдебното производство, където вече е предявено разследването на обвиняемия и неговия защитник. Ако бъдат направени искания, или срокът за досъдебното производство трябва да бъде удължен, или се прави отказ и исканията се правят в съдебната фаза. Обикновено практиката показва, че разследването се предявява в края на досъдебното производство, когато изтича неговият срок, така че няма време, в което да се извършат при евентуално одобрение тези искания, а допълнително трябва да се удължи срокът, което респективно удължава и съдебния процес. Моля да подложите на гласуване предложението, така както съм го направила. Отново напомням, че е важно във фазата на събиране на доказателства да бъдат направени исканията и тогава прокурорът да се произнася дали ще удовлетвори или ще откаже извършването на това действие, което е друг въпрос, но това да бъде времето, в което прокурорът да се произнесе. Респективно по исканията, които се правят в чл. 229 след предявяване на разследването, в ал. 3 е записано, че наблюдаващият прокурор се произнася по направеното искане. Такъв текст липсва в чл. 107. Записано е само, че: „Заинтересованите страни могат да правят искания”. Липсва обаче текст кой е органът и в какъв срок се произнася

отправя пред органа, който води самото разследване. Той може да бъде дознател, следовател, в определени случаи и прокурор. Също е ясно, че прокурорът е този, който ръководи разследването, и отказите пред него би трябвало да се обжалват пред него. А в текста, където мислим, че е систематическото място, когато приключва разследването и е имало такива откази, да, те пак биха могли да бъдат обжалвани пред прокурора и той е длъжен в бърз срок да се произнесе, защото това му произнасяне не е обжалваемо. Мисля, убеден съм и ви призовавам да приемете текста така, както е предложен от комисията. Да не се приема този текст, а да бъде приет така, както е предложен от комисията.

Отново повтарям: това е в края на досъдебното производство. Практиката показва, че разследването се проявява буквално два-три дни преди изтичане на срока на досъдебното производство, така че направени искания и бележки, ако бъдат удовлетворени и разрешени от прокурора, това означава, че трябва да се удължи срокът на досъдебното производство, за да бъдат извършени тези процесуално-следствени действия. Докато, ако запишем текст фазата, в която се събират доказателства”, всъщност това го има – искането да се прави за допълнителни доказателства, когато прокурорът разреши да се извършат тези процесуално-следствени действия, има достатъчно време до края на досъдебното производство това да бъде направено. Въпросът е, че в момента няма текст, в който да пише кой се произнася и в какъв срок. Да, по презумпция се произнася прокурорът. Тъй като не е записан изричен текст, той може да се произнесе след 5, 10 дни или след месец. Ако запишем изричен текст кой и в какъв срок се произнася, няма нищо лошо в това, дори да направи отказ или да удовлетвори. Това ще бъде решение на прокурора, по никакъв начин не утежнява съдебния процес и не облагодетелства когото и да било. Това е улеснение за яснота, че когато искането бъде отхвърлено или удовлетворено, това ще се прави в определен срок, а не да се чака до края на съдебното производство. Благодаря. Благодаря. Дуплика.

Има и един чл. 200, който е казал, че постановленията на разследващите органи се обжалват пред прокурора. И аз не виждам, и в практиката е така, абсолютно никаква пречка, когато се отправи едно искане във фазата на досъдебното производство и има отказ, или дори и да няма отказ,

Комисията не подкрепя предложението й на това място да бъде направено допълнението на текста. Гласуваме предложението на Милена Христова.

предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „оглед и свързаните с него претърсване и изземване” се заменят с „оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 10, съгласно предложението на комисията.

становища? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 10, съгласно предложението на комисията.

Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. § 12: „§ 12. Създава се чл. 123а: „Защита на служител под прикритие в наказателния процес Чл. 123а. (1) Служител под прикритие не може да се разпитва като свидетел, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването може да възникне реална опасност за живота или здравето на служителя, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако това е пречка за изпълнение на функциите му. (2) Ръководителят на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от него лице определя възможността за възникване на опасност по ал. 1 и уведомява писмено наблюдаващия прокурор и съда. (3) Данните за самоличността на служителя под прикритие могат да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор и съда след мотивирано писмено искане до органа по чл. 175, ал. 2, който дава писмено разпореждане за разкриване на самоличността само ако няма да възникне опасност по ал. 1. ал. 1. (4) Органите на досъдебното производство и съдът вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на самоличността на служителя под прикритие.”

Госпожо председател, господа народни представители! Правя редакционно предложение в ал. 3 „Данните за самоличността на служителя под прикритие се предоставят на наблюдаващия прокурор и съда” и нататък текстът остава, както е предложен. Тоест да отпаднат думите „могат да бъдат” Става дума за това да има по-голяма убеденост в обвинението и в решаващия орган за реалното съществуване на служител под прикритие. Дадени са достатъчно гаранции и по-нататък текстът посочва, че това ще се прилага само ако няма условие да възникне опасността по ал. 1. Тоест, да се стигне до една по-широка разгласа на самоличността на този служител. Искам да обърна внимание, че в случая става дума за информация, с която разполагат само длъжностни лица, които ръководят разследването, или които имат решаващи функции, които постановяват присъдата. Така че би било съмнително, ако тези хора не получат информация за лицето, което сочи определени обстоятелства, въз основа на които се основава обвинението или присъдата. Те имат задължение за запазване на служебната тайна, така че да се остави изцяло този въпрос в ръцете само на полицията или на други органи би било прекомерно. И в този случай може да възникнат случаи на злоупотреба с такива доказателства Това е моето редакционно предложение по ал. 3, което смятам, че ще запази значението на института при събирането на доказателства, но значително ще намали възможностите за злоупотреба с него. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, дами и господа народни представители, това, което се предлага в момента да бъде изменено в ал. 3 на § 12, е трябвало да бъде помислено при дискусиите в Правната комисия. страшно много време, за да се обмислят тези неща. Предлаганата промяна изобщо не е редакционна бележка. Това е бележка по същество, която не е времето и мястото тук да бъде приета, а така, както е мислен, текстът е изряден, точен и прецизен. И ми се струва, че под параграфа или в рубриката „редакционни бележки” не бива да променяме нещо, в което вносителят е вложил съвсем друг разум и смисъл. Благодаря ви.

други народни представители?…(Реплики.) Значи, обсъждано е. Не е редакционна поправка. Други становища по този текст няма. Преди да подложа на гласуване предложенията по този параграф за прецизност в стенограмата: гласувахме отпадането на § 8 по вносител. След това гласувахме редакцията на § 9 по вносител, който става § 8. Отхвърлихме предложението на Милена Христова за създаване на нов § 9а – тук няма проблеми. Гласувахме

Параграф 11, който гласувахме по редакцията на комисията, е с номерация по вносител, а по доклада е § 10. Преминаваме към гласуване по § 12 по вносител, който ще има номерация на § 11

да отидат в § 17. Това предложение на господин Бисеров не се подкрепя от комисията. Гласуваме!

за отпадане на чл. 123а, което предложение комисията не подкрепя.

И сега подлагам на гласуване редакцията на § 12 по вносител, който става § 11, със съдържанието, предложено ни от комисията. Гласуваме!

предложение от народния представител Мая Манолова - § 14 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13: „§ 13. чл. 127 накрая се поставя запетая и се добавя „включително докладите и приложените към тях документи относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите”.”

Сега гласуваме § 13 по предложението на комисията и в редакцията, в която ни бе прочетен. Гласуваме!

„Разпит на служител под прикритие като свидетел Чл. 141а. (1) Разпит на служител под прикритие като свидетел се извършва по реда на чл. 139, ал. 8, като се променя гласът, а при видео конференция - и образът, на разпитвания служител под прикритие. (2) Преди началото на разпита ръководителят на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от него лице свидетелства, че разпитваното лице е същото, на което е даден

няма. Гласуваме § 16 в редакцията, предложена ни от комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18,

ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Христо Бисеров - § 19 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова - § 19 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 18: „§ 18. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Органите на досъдебното производство или съдът могат да поискат от директора на Европейската служба за борба с измамите

Благодаря, госпожо председател. Колеги, госпожо министър! Това е един пример за некоректно отношение. Ще ви кажа за какво става въпрос. Текстът на вносителите казва, че съдът може да задължи ОЛАФ да представи определени документи – един спор, който водихме на първо четене със заместник-министъра на вътрешните работи, който твърдеше, че няма такъв текст, но такъв текст има и това е точно този текст. Затова с колежката Манолова – всеки поотделно, предложи този текст да отпадне, защото е абсурдно български съд да задължава европейски орган. Кое е некоректното? Некоректното е, че колегите от управляващото мнозинство отхвърлиха нашето предложение и написаха текст, който всъщност признава, че българският съд няма такова правомощие и казват, че българският съд може да поиска от директора на ОЛАФ документи. За какво е този текст?! Има си хас да не може да поиска! Българският съд може да поиска документи от всеки орган извън България. Дали ще му ги дадат или не, не зависи от българския съд, той може да си иска. иска. Това е един абсолютно кух текст и на фона на това, че отхвърляте нашето предложение, той звучи още по-абсурдно. Да ви припомня един текст, който гласувахме преди малко, по който изобщо не исках да се изкажа, защото вече не знам има ли смисъл от изказвания. Казахме, че документите, които идват от ОЛАФ, стават доказателства по делото. Естествено, че стават. По силата на правилата на българските закони такива документи, когато са съотносими към делото, стават част от доказателствения материал, без да го пишем това в Наказателния кодекс. И сега пишем един друг текст, който всеки юрист ще каже, че е абсолютно излишен, само и само да не признаем, че екипът на госпожа министърката е вкарал текст, който всеки юрист няма да приеме, и че предложението на опозицията за отпадане на този текст е основателно. Затова ви моля да не приемаме излишни текстове поне. Правя процедурно предложение по реда

Уважаеми колеги, на пръв поглед няма особен смисъл от изказванията и на мен, и на колегата Бисеров, изобщо на колегите от опозицията, защото в залата освен че няма никаква чуваемост, реално няма абсолютно никакво желание за дебат от страна на управляващото мнозинство. Това е един от поредните примери не само на политическа нетолерантност, но и на персонална нетолерантност, защото когато едно предложение се прави от някой от опозицията в случая хората, които са направили предложения, сме аз и Бисеров, отношението никога не е равно на отношението към управляващите. Имаше даже абсурдни случаи в първия вариант на доклада, в които едно и също предложение, направено от мен и Бисеров, не е а от колегата Ципов и група народни представители от ГЕРБ се подкрепя, при положение че става дума за абсолютно идентични предложения. Аз направих една бележка по време на заседанието на Правната комисия. Ще я направя и тук, за да покажа, просто да я маркирам. Ние не сме предприели някакви действия, но с колегата Бисеров обърнахме внимание на колегите от ГЕРБ, че техните предложения, които не са малко в доклада за второ четене на проекта на НПК, са подадени извън законоустановения срок. Знаете, че максималният срок, с който може да се удължи срокът за представяне на предложения от народни представители, е 28 дни. Пребройте. Всъщност това може да бъде проверено, да бъде направена справка, че предложенията на колегите от ГЕРБ, които фигурират в доклада като предложения от народния представител Красимир Ципов и група народни представители, са направени на Тоест два дни след законоустановения срок за правене на предложения между първо и второ четене на законопроект. Аз не съм склонна да се формализирам и по принцип винаги съм твърдяла, че правилата и процедурите са създадени, за да улесняват работата, но от друга страна, и за да поставят едни и същи критерии по отношение на всеки народен представител независимо дали е от управляващите, или е от опозицията. Ето това е един от примерите за мерене с двоен аршин. Когато нещо се предлага от мен и Бисеров, независимо дали по смисъл е възприето, се пише отдолу: предложението не е подкрепено от комисията, когато нещо се предлага от Ципов и група народни представители от ГЕРБ, включително и подадено извън срока, то се разглежда, подкрепя и прочее. Не мисля, че подобно отношение спомага за качеството на дебата по толкова важен законопроект.

Благодаря, госпожо председател. Аз, разбира се, не вземам думата, за да правя анализ на това как си организирате работата в Правната комисия, това не е моя работа, но искам да кажа следното нещо. Този текст, уважаеми колеги, е важен той е предложен от нас във връзка с Регламент № 1073/1999 на Съвета на Европейския парламент относно разследвания, които се провеждат от Европейската служба за борба с измамите. Само ако бяха прочетени мотивите на законопроекта, щеше да стане ясно, че този текст се предлага не за да напишем нещо, което и без друго става, а за да избегнем поръчките, които се правят от органите на разследването и от прокуратурата и които се бавят с месеци и с години. по начин, по който ние сами сме решили, привежда европейското право от регламентите на наша почва, прави така, че наказателният процес да става по-бърз. Смисълът на този текст е с едно писмо до Европейската служба за борба с измамите доказателствата и докладите да дойдат на бюрото на съдията или на прокурора, а не да се пишат молби за правна помощ, които се чакат с месеци. месеци. Затова е важен този текст, той допринася директно за бързина и ефективност на наказателното производство и нищо друго от това, което се каза тук, не е важно и няма никакво отношение като коментар към същността и важността на чл. 159 от Наказателния кодекс. Други становища? Няма. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 19 по вносител.

Подлагам на гласуване § 19 по вносител, който става § 18 по доклада на комисията със съдържанието, подкрепено от комисията. Гласуваме § 18.